I prelazimo na točku 6. Konačni prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 683. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili poštom. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog da se raspravi u hitnom postupku ovaj zakon. Prema Poslovniku znamo da taj postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Zasada je amandman podnijela zastupnica Ana Lovrin. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Ispred predlagatelja u ime predlagatelja ovdje je državna tajnica Tatjana Vučetić. Želi li uvodno? Izvolite tajnice. **Vučetić, Tatijana** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Cijenjeni zastupnice i zastupnici pred vama je jedna mala izmjena zakona, ali vrlo značajna. Zakon o izvršavanju kazne zatvora u svom članku 174. propisuje osnivanje trgovačkih društava od dijela gospodarskih jedinica kaznionica. Sukladno tom članku Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 8. kolovoza 2002. godine osnovala 2 trgovačka društva od dijela gospodarske jedinice kaznionice u Lipovici, Trgovačko društvo Lipovica Popovača i od kaznionice u Požegi Trgovačko društvo Orljava d.o.o. u Požegi. Uprava svakog od navedenih trgovačkih društava sastojala se od 3 člana od kojih je jedan upravitelj kaznionice u Lipovici, odnosno Popovači, odnosno kaznionice u Požegi. Nadzorni odbor svakog od navedenih trgovačkih društava ima 5 članova od kojih je jedan predstavnik Radničkog vijeća društava, jedan službenik kaznionice dok su ostali službenici Ministarstva pravosuđa. Za razliku od navedena 2 trgovačka društva ostala trgovačka društva u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu RH pod ingerencijom su ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva. Stoga je donošenje ovog zakona pretpostavka za osiguravanje jednakog statusa trgovačkih društava Lipovica d.o.o. iz Popovače i Orljava d.o.o. iz Požege koji imaju i ostala trgovačka društva te će se omogućiti provedba javnog natječaja za odabir članova nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava i odabir stručnih osoba u tijela društva odgovornih za poslovanje društva. Dakle, predloženom izmjenom stavka 2. i brisanjem stavaka 3. i 4. članka 174. Zakona o izvršavanju kazne zatvora osigurava se ustrojavanje i poslovanje trgovačkih društava Lipovica d.o.o. iz Popovače i Orljava d.o.o. u Požegi pod ingerencijom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kao što je slučaj sa ostalim trgovačkim društvima u isključivom ili pretežnom vlasništvu RH i provedba javnog natječaja za izbor članova nadzornog odbora i članova uprave što će omogućiti izbor stručnih osoba za vođenje i poslovanje društva. I na kraju želim samo reći da predlagatelj prihvaća amandman cijenjene zastupnice Ane Lovrin. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Izvješće sa sjednice odbora primili smo pismeno. Da li predstavnici žele uzeti riječ? Ne. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a kolegica zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite kolegice. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, državne tajnice, Sada imamo vrlo jednu kratku izmjenu Zakona o izvršavanju kazne zatvora koji kada je donesen i to one značajne izmjene koje su se dogodile 2003. godine za osuđenika, kada smo mi praktički uveli judicijalizaciju izvršenja kazne zatvora, kada osuđenik konačno više nije bio samo u rukama administrativne vlasti nego evo dobio je kao mogućnost da se prižali i u toj penalnoj ustanovi bilo da se radi o pritvoru, zatvoru ili u kaznionici da se prituži sucu. Nažalost, moramo i to konstatirati da sudac izvršenja kazne zatvora još uvijek nema onu svoju ulogu niti izvršava puninu one zadaće koja mu je zakonom namijenjena. Dva su objektivna razloga za to. Prije svega što je prekapacitiranost zatvora i obim koje on ima u svojoj domeni i nadležnosti gotovo nadmašuju fizičke i psihičke mogućnosti jednog čovjeka. Naravno da bi trebalo imati puno više sudaca izvršenja jer ovako veliki broj dovodi u pitanje uopće postojeću svrhu koja je osnovnim zakonom inkorporirana. postavlja se i pitanje u cjelini prije nego što konkretno i krenem na ove dvije izmjene s obzirom da se radi o konačnom prijedlogu zakona pa to zavrjeđuje i da se nešto kaže općenito, ali koji itekako ima veze onda i sa konkretnim izmjenama. Osuda, i kada je čovjek osuđen to je događaj u svakom pojedinačnom slučaju i za pojedinca, ali i za državu kad nije jedno narodno slavlje i veselje. Međutim, što se kod nas u praksi događa? Dakle, umjesto da osudom se stvore jer kao što to i zakon postojeći, a i izmjenama bi to tako trebalo još više učvrstiti, da se stvaraju nove obveze za vlast prema toj osobi, a da nisu prestale činom osude. Međutim, to je kod nas svedeno na jedno narodno veselje, a pogotovo u konkretnim slučajevima kada se radilo i pogotovo i tim više i tim prije kada se radilo o osobama koje su bile nadnaravno obožavane, kada su bili apsolutni tirani, e tada onda jedna osveta narodna koju naravno mediji svesrdno u tome sudjeluju taj jedan javni linč i ta konačna osuda doživljava se kao narodna katarza. Što je sasvim suprotno, uopće smislu i svrsi kažnjavanja. I kažem, što je osoba bila obožavanija to je onda i želja za osudom pa i čak baš me briga kakvi su uvjeti izdržavanja kazne tim veći. Vlast je u tome itekako odgovorna da potiče kult odgovornosti, a ne kult niskih strasti, kako bi opravdala sve ono što je propustila učiniti da se te stvari ne dogode. I ako se složimo oko te tvrdnje da osudom nisu prestale obveze prema takvoj jednoj osobi u smislu suđenja, izricanja određene sankcije, pogotovo kazne zatvora, nego dapače da su nastale nove. MI od jučer raspravljamo o mnogim zatvorima, pa i koji se tiču ove materije, ne samo ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjeni zakona o izvršavanju kazne zatvora, jučer smo raspravljali o jednom takvom Zakona o zabrani mučenja i neljudskog postupanja u zatvorima i u kaznionicama. I ovom prigodom treba napomenuti da su uvjeti u kojima se izvršava kazna zatvora, u našim kaznionicama, pa čak i u pritvoru, u zatvorima neljudski. O tome govori pučki pravobranitelj. Pučki pravobranitelj govori o tome kako su velike pritužbe, ne samo na standarde koji govore o metrima kvadratnih koji moraju biti osigurani za svakog zatvorenika kako bi bilo kakva smislena resocijalizacija bila moguća govori isto tako o neadekvatnoj zdravstvenoj zaštiti, koja upravo zbog prenapučenosti, koja kada je on pisao iznosila u prosjeku 160, sada blizu 200%, što je alarmantna situacija i ozbiljan sigurnosni problem, nego govori o prekršenom pravu na rad. U Hrvatskoj je zabranjen prisilni rad, međutim, pogrešno tumačenje kako bi se netko domogao vrijednih gospodarskih objekata a i poslova koji su se razvili unutar naših kaznionica kao sustavni dio terapije, danas je rijetkost da u našim zatvorima i kaznionicama osuđenici rade, možete zamisliti kako je tom osuđeniku i što kako može društvo očekivati njegovo poboljšanje nakon 40 godina maksimalne kazne zatvora, koji nije radio, kakva to može osoba biti koja je izašla iz zatvora. Prema tome, pravo na rad osuđeniku mora biti kao garancija njegovog temeljnog prava na rehabilitaciju, to govore ljudi koji se bave stručnim tretmanom. Sve je uzaludno ukoliko im se onemogući pravo na rad. Jučer smo dakle donijeli takav zakon koji ima i ovu obvezu prava na rad, sukladno svim Europskim standardima i konvencijama i našim obvezama, a što mi ... sada Konačnim prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora, brišemo stavak 3. i 4. koji je stvarao obvezu ovim trgovačkim društvima da zapošljavaju zatvorenike i da pomažu zatvorski sustav koji je u kolapsu. A ta trgovačka društva i Lipovica i Orljava nisu samonikle tikve, nije ih država osnovala sama od sebe kroz Ministarstvo gospodarstva, niti ministar Popijač koji sada u svojoj domeni želi imati ova dva trgovačka društva i nemamo ništa protiv, ali ne može se lišiti ove temeljne obveze. Kada smo zatekli dakle gospodarsku jedinicu Orljava i Lipovica koje su bile u sklopu zatvora, kada su svi zatvorenici tu radili, međutim, određene nepravilnosti su bile te, jesu li to bile određene zlouporabe onih koji su upravljali time, to je bilo teško i dokučiti ali određene nepravilnosti su bile i da bi se poboljšala njihova aktivnost i poslovanje one su izdvojene iz zatvorskog sustava u onom najužem smislu i formirana su društva s ograničenom odgovornošću ali s obvezama upravo prema zatvorskom sustavu i prema zatvorenicima. To su bila uspješna društva koja su poslovala na inozemnom tržištu i Lipovica koja proizvodi radijatore i Orljava sa svojom odjećom i poznatim muškim košuljama prije svega. Postavlja se pitanje zbog čega su ta dva poduzeća u teškoj situaciji, ovdje se samo kaže zapala u teškoće. Jesu li oni poslovali sa FIMI medijom, s kim su poslovale i zbog čega su uspješna poduzeća zapala u poteškoće. To nije zbog rada zatvorenika, jer su zatvorenici i oni koji su radili u njemu, i zatvorenici i uprava zatvora stvorila ta uspješna poduzeća. Tko je upropastio ta poduzeća, ovdje je to temeljeno pitanje, a ne stavak 3. i 4. briše se i tobože se figurira prvim člankom, evo vidite kako se Vlada bori protiv korupcije, sada će se birati na temelju provedenog javnog natječaja i prijedloga ministra, članovi nadzornih odbora, naravno da to postavljamo. Ali pitanje je ovdje temeljno zbog čega su propala ta poduzeća, došla u te teškoće i odgovora nema. Isto tako ne mogu se iz dva razloga, prije svega nije moralno i nije pravedno da ta poduzeća koja su izrasla iz zatvorskog sustava sada im se okreće leđa tom istom sustavu i lišavaju se ove obveze. To je jedna stvar. A druga stvar u ovom sustavu kada mi imamo kolaps penalnog sustava. Naš penalni sustav je kolaborirao prije svega zato što je loše vođena kriminalna politika, kaznena politika u Hrvatskoj. Kazneno zakonodavstvo dan danas, evo očekujemo te promjene koje se događaju već 7, 8 godina nikako da se dogode, a kada se dogode u najboljem smislu mogu se dogoditi na tragu one novele koju smo bili donijeli 2003. godine i kada je tada opozicija bila isključivo protiv tog Zakona, vrlo dehementni su bili protiv ustajući protiv te novele. Pa čak i difamirajući stručnjake europskog glasa, a sada vidite ne možete sastaviti tu novelu bez tog stručnjaka. Govorim o profesoru Novoselcu. Sramota da se tu formirala i nekakva interkatedralna skupina i nakupina koja je napala čovjeka Europskog ugleda. I na čiju inicijativu? To nam je svima poznato, a sada ne znate sastaviti zakon bez profesora Novoselca. E sada, očekujemo te promjene koje će se dogoditi u tom smislu da se izbaci iz kaznenog zakonodavstva ono što opterećuje kazneno zakonodavstvo, 2/3 kaznenog kaznenog sudovanja od najniže razine do vrhovnog suda bave se minornim stvarima i onda opterećuju kasnije penalni sustav. Tamo imate ljude, primarne delikvente koji su u ćelijama sa okorjelim zločincima koji izdržavaju kaznu zatvora od 40 godina, višestrukim ubojicama, ubojicama od zanata, plaćenim ubojicama, ljudima koji ubijaju druge kao da rade najbezazleniji posao i imate mladića i djevojku koji je spletom okolnosti po prvi puta u zatvoru. Imate te mladiće i djevojke koji izdržavaju kaznu sa teško bolesnim osobama, sa hepatitisom B i C, nakon kratkotrajne kazne zatvora od nekoliko mjeseci oni se kući vraćaju bolesni. To se ne smije i ne može događati u jednoj uljuđenoj zemlji. I sada umjesto da čuvamo svako radno mjesto koje daje mogućnost zatvoreniku u smislu njegove rehabilitacije, potezom pera brišete taj član. Zbog toga klub SDP-a neće glasati za ovakav prijedlog zakona, nego dapače sutra kada dođemo na vlast omogućit ćemo resocijalizaciju kroz rad.

Hvala lijep gospodine potpredsjedniče. Državna tajnice, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Ispred kluba HDZ-a prije svega razloga za povišene tonove, negativnosti kada je u pitanju ovaj zakon, jer smo čuli da se prihvaća amandman kolegice Lovirn koji se odnosi na to da će i unatoč ovim promjenama zatvorenici i dalje imati mogućnosti raditi u trgovačkim društvima koji se po ovom zakonu samo prebacuju pod ingerenciju Ministarstva gospodarstva. Dakle, ovo je jedan kratak zakon gdje ne vidimo razloga, prijedlog je bio u prvotnom obliku ovakav međutim na raspravi u Odboru za zakonodavstvo i razmišljajući o tome amandman će ići k tome da će zatvorenici i dalje imati priliku raditi u ova dva trgovačka društva, što smatramo dobrim jer resocijalizacija zatvorenika, društveno koristan rad i prihvaćanje povratka u zajednicu kroz rad je nešto što smatramo pozitivnim i nešto što sigurno treba ostati u okviru ova dva trgovačka društva. Naime, ovaj zakon koji je pred nama, on je prije svega donesen i plana gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske ali i načina da će se uz ingerenciju Ministarstva gospodarstva provesti javni natječaj za upravu i nadzorni odbor ova dva trgovačka društva, dakle "Orljava" d.o.o u Požegi i "Lipovica" d.o.o. u POpovači. Prije svega ova dva društva su zapala u poteškoće kao što vidimo u ovom prijedlogu zakona. Zašto su ta dva trgovačka društva zapala u poteškoće u ovom trenutku je teško znati. No svjesni smo i toga da razlozi mogu biti različiti. Prije svega oba trgovačka društva su na tržištu i pozicija toga trgovačkog društva na tržištu, konkurentnost onoga što proizvode, izvoz proizvoda, prodaja u RH ovisi o uspješnosti tih poduzeća, pa ne moramo odmah sumnjati da se radi možda o kaznenim djelima uprave ili nadzornog odbora. Mislim da nije sve crno-bijeli svijet, može biti nešto što je pitanje posljedice pozicija tih trgovačkih društava na tržištu i da li je ono što se proizvede u datim okolnostima se zaista može i prodati. To je nešto što treba razdvojiti pitanja zapošljavanja zaposlenika i resocijalizacije zatvorenika u ove dvije kaznionice. Prije svega namjera je zakonodavstva da se ova dva posrnula trgovačka društva kroz proces restrukturiranja, kroz proces depolitizacija uprave i nadzornog odbora pokuša staviti na noge i pokuša staviti od ova dva društva uspješna trgovačka društva u vlasništvu RH. Dakle, ta pitanja pozicije na tržištu, pitanje konkurentnosti treba ostaviti gospodarstvu i novoj upravi, menadžmentu i nadzornom odboru pred kojim je zadatak da ova ova dva trgovačka društva stavi na noge, restrukturira i učini proizvode trgovačkih društva "Lipovica" i "Orljava" konkurentne na tržištu. nama kolegicama i kolegama zastupnicima možda malo dužnost da pokušamo uzeti koji proizvod "Orljave" košulje koje se proizvode u Hrvatskoj, ne mora biti sve skupo, može biti kvalitetno i dobro, a hrvatskoj je, pa evo i mi sami se možemo uključiti u pomoć ovim trgovačkim društvima koji su u vlasništvu RH i siguran sam da u u kupnji tih proizvoda nećemo u ničemu pogriješiti. Dakle, ovo je jedan kratak zakon, amandmanom smo utvrdili da ćemo prihvatiti mogućnost da zatvorenici i dalje rade u sklopu ova dva trgovačka društva što je doprinos njihovom povratku u zajednicu, doprinos svjesnosti da su društveno korisni i doprinos njihovoj resocijalizaciji. Rekao bih na kraju da je ovo daljnji nastavak i plana gospodarskog oporavka i pozitivnih mjera Vlada Republike Hrvatske, a pozivam sve one koji smatraju da su dovoljno stručni i sposobni da se prijave na javni natječaj da ova ova dva trgovačka društva pomognu svojom stručnošću, svojim ekonomskim kompetencijama i mislim da ovdje nama mjesta za negativnosti. Klub HDZ-a podržava prijedlog ovog zakona uz stavljeni amandman. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, predstavnici ministarstva. Gledajući realno ovaj zakon to što piše u ovom zakonu, tu stvarno ne vidimo razloga zašto ne podržati. Nema suštinskog razloga zašto ne podržati. Na tragu jedne vladine politike, politike koja dokazano populistička, kozmetičke naravi, ne mogu više biti predstavnici ministarstva, ali mogu biti temeljem javnog natječaja koja opet po okončanju javnog natječaja biraju predstavnici ministarstva, predlažu Vladi i Vlada imenuje. I sustav koji je dao transparentan, sustav koji omogućava kvalitetnim kadrovima poticajno kvalitetnim kadrovima da vode, da sjede u nadzornom odboru konkretno ovdje se radi o dva trgovačka društva "Lipovici" i "Orljavi" i mi smo stvar riješili. Čista kozmetika, Vlada je dosljedna u predlaganju zakonskih prijedloga, nešto o čemu ćemo mi ovdje u sabornici raspravljati nešto više od sat vremena. Vlada je raspravljala o tome i mi smo s tom formom riješili problem. Ja želim podsjetiti kolegice i kolege da gotovo na svakoj raspravi ili bolje rečeno u svakom izvješću, kada raspravljamo o izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda obavezno jedan od elemenata tog izvješća je da sve manje i manje zatvorenika je radno angažirano. Sve manje i mane. Unazad 5, 6 godina gotovo u svakom izvješću piše ta rečenica. Copy-paste. Nažalost, nije copy-paste nego je stvarno. I tu se sada postavlja ključno pitanje zašto? Zašto nam u zatvorskom sustavu nešto što je nekim drugim godinama u nekim drugim vremenima funkcioniralo dobro? Nije "Lipovica" postala poznati proizvođač radijatora sama od sebe, nije Orljava stvorila brand sama od sebe, stvorili su ga ljudi i u Lipovici, stvorili su ga zaposlenici u Lipovici i rukovodstvo i osuđenici koji su radili, osuđene osuđene osobe i u Orljavi također i u mnogim drugim zatvorima jer gotovo u svim zatvorima, gotovo svim zatvorima. Namještaj drvnog pogona kaznionice u Lepoglavi bio je brand i još uvijek je brand, ali zašto ne funkcionira, zbog čega. Mislim da je to tema kojom bi se trebalo pozabavit ministarstvo, da je to tema s kojom bi se trebalo ozbiljno pozabaviti Vlada Republike Hrvatske i da je to onda jedna tema o kojoj bi mi trebali raspravljati u ovom Hrvatskom saboru.

da tu kozmetiku treba, jedan takav stav treba podržati, ali kad gledamo to segmentarno. Kad gledamo u općem ukupnom sustavu, sustavu koji ne funkcionira onda jednostavno mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika pridružit ćemo se i stavu kluba SDP-a da jednostavno iz protesta što se kozmetikom pokušava ne učiniti ništa u promijeni sustava, mi također nećemo podržati ovaj prijedlog zakona. Naime, općepoznata je stvar da je radna terapija jedna od najboljih mjera u resocijalizaciji i osposobljavanju zatvorenika, pritvorenih osoba, da za tu radnu terapiju država ima sve alate, ima sve mogućnosti, ima pozitivna iskustva u sredinama u kojima to funkcionira, ima pozitivna iskustva u vremenu kad je to funkcioniralo u našem sustavu. Međutim, to danas ne funkcionira i tu se postavlja pitanje zašto to ne funkcionira, to je ključno pitanje. Kolegica Antičević je spomenula prenatrpanost zatvora. Pametne države, europska iskustva upravo kad žele naglasiti i uzeti kao primjer uspješnosti javnog privatnog partnerstva uzimaju izgradnju zatvorskih kapaciteta kao primjer potencijala i kvalitete i uspješnog javnog privatnog partnerstva. Sasvim sigurno da je sustav sasvim drugačiji od izgradnje na što smo upozoravali, na moguću štetu koja je napravljena javno privatnom partnerstvu. Jedino javno privatno partnerstvo kojeg je napravila Vlada Republike Hrvatske to je bila izgradnja ovih dvorana za rukometno prvenstvo. Evidentna šteta u svim gradovima, u svim općinama gdje je to napravljeno, da je pokrenut taj sustav javno privatnog partnerstva, a ovdje gdje imaš čistu priču mi u to ne ulazimo. I to bi trebala biti jedna od mjera gospodarskog oporavka i jedna od mjera na onoj powerpoint prezentaciji koju gledamo periodično svakih 6 mjeseci. I u taj sustav uključiti onda jedan sustav koji će omogućiti da pritvorene i zatvorene osobe, osuđene osobe, da imaju, da ih zainteresiramo za rad, da ih stimuliramo za rad, onda možemo reći da imamo jedan kvalitetan sustav, sustav koji omogućava da kroz radnu terapiju na jedan učinkovit način u gospodarskim subjektima o kojima danas raspravljamo, da su korisni prije svega tim ljudima koji prolaze kroz proces resocijalizacije kroz radnu terapiju, a u konačnosti čitavom društvu. Jer neshvatljivo je, neshvatljivo da u tom segmentu sve potencijale koje imamo kao država, kao društvo, ali na jedan sasvim drugačiji način organizacije, da mi to ne koristimo. Ali zato zato idemo s Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora, s konačnim prijedlogom zakona gdje amandmanom moramo naglasiti potrebu da i dalje u takvim trgovačkim društvima zatvoreni i osuđenici mogu dalje raditi. Amandmanom mi to moramo raditi, to Vlada nije znala. To je teško shvatljivo i to je stvarno neshvatljivo da ovakvim prijedlogom zakona vrijeđamo zdravu pamet svih nas ovdje jer ovo je vrijeđanje zdrave pameti. Jednom kozmetikom koja se sastoji od dva članka gdje brišemo dva članka, gdje amandmanom popravljamo, ubacimo ponovo jedan članak, mi smo riješili problem radne terapije, riješili smo problem uspješnosti ili neuspješnosti poslovanja poduzeća čija je temeljna zadaća omogućavanje radne terapije i u konačnosti resocijalizacija osuđenih osoba s jedne strane i s druge strane rješavamo pitanje profitabilnosti što je definitivno problem. Kad stavimo s jedne strane profitabilnost, a s druge strane da ta profitabilnost treba biti posljedica kroz radnu terapiju onda sigurno da tu postoje određeni problemi, određeni problemi određeni problemi zbog kojih profitabilnost nije moguća. To je točno, ali država ima instrumente kako i na koji način i tu profitabilnost dovede do razine koja je zadovoljavajuća zbog čitavog sustava, da sustav bude održiv, da sustav u svim elementima, u svim segmentima ima sve značajke samoodrživosti, dapače da i otvara nove mogućnosti i u konačnosti smanjuje trošak kojega podmiruju porezni obveznici, građani ove države, trošak funkcioniranja …/Govornik se ne razumije./… sustav koji je nužan, bez kojega se ne može. Prema tome, mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika upravo na ovaj segment želimo upozoriti i predstavnike ministarstva koji su direktno odgovorni zašto ne funkcionira sustav radne terapije u svim našim zatvorima, zašto ne funkcionira, već zašto nečinjenjem dovodi se u situaciju da nekad profitabilne tvrtke, brandovi, ponavljam i Lipovica i Orljava sve dublje i dublje tonu u neprofitabilnosti. I u konačnosti Vlade Republike Hrvatske da u kontekstu gospodarskog oporavka i taj segment uzme kao jedan od segmenata koji može dati korist svima nama, a prvenstveno onim ljudima koji su iz razno raznih razloga završili u zatvoru kao osuđene osobe i dati im šansu na koncu konca na koju i imaju i pravo i što je i ustavna kategorija kao što je rekla kolegica Antičević – pravo na rad. Isključivo uz znak protesta klub Hrvatske narodne stranke, protesta zbog nečinjenja i zbog vrijeđanja, doslovce vrijeđanja zdrave pameti naših građana koja nema veze bivši ministre sa zatvorom, nikakve veze bivši ministre već kad mi dobacujete iz klupe. Vidim da ste opet u elementu. To je dobro. Mi ne možemo ovo podržati i tražimo od Vlade Republike Hrvatske da omogući svim osuđenim osobama da svoje pravo koriste i u situacijama u kojima su se našli igrom života, a posebno ljudima koji su dobili, koji su preuzeli obvezu vođenja, kvalitetnog vođenja zatvorskog sustava, a ima ih. Konkretno kaznionica. Ima ih, znaju svoj posao. Ali hajmo im omogućiti da rade ono što su ti ljudi radili nekad prije što je vrlo važno naglasiti i reći. Jednostavno želim vjerovati da ćemo dočekati u ovoj sabornici i takve prijedloge da možemo i o tome raspravljati prije svega zbog ponavljam ljudi koji su pritvoreni a i svih nas zajedno. Hvala lijepo. **Friščić, I na redu je klub Hrvatske seljačke stranke. Uvaženi kolega zastupnik Stanko Grčić. Izvolite kolega. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Zakon o izvršavanju kazne zatvora koji je u primjeni od 1. srpnja 2001. godine u članku 174. propisuje osnivanje trgovačkih društava od dijela gospodarskih jedinica kaznionice sa ograničenom odgovornošću i u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske. Propisuje se da će se aktom o osnivanju utvrditi koja prava i obaveze sa gospodarske jedinice prelaze na trgovačko društvo, te se propisuje sastav nadzornog odbora, a dijelom i sastav uprave društva i zapošljavanje zatvorenika. U skladu sa člankom 174. Zakona o izvršavanju kazne zatvora i izjavom o osnivanju uprava navedenih trgovačkih društava sastoji se od tri člana od kojih je jedan upravitelj kaznionice u Lipovici, u Popovači odnosno kaznionice u Požegi. Nadzorni odbor svakog od navedenih trgovačkih društava ima pet članova od kojih je jedan predsjednik radničkog vijeća društva i jedan službenik kaznionice dok su ostali službenici Ministarstva pravosuđa. Odlukama o osnivanju trgovačkih društava utvrđena je obaveza trgovačkih društava sufinanciranja zatvorskog sustava Ministarstva pravosuđa u visini od 2% od ukupnog prihoda trgovačkog društva. Zbog nemogućnosti podmirivanja utvrđene obveze i izmjenom odluke o osnivanju trgovačkog društva "Lipovica" d.o.o. u Popovači, te odluka o osnivanju trgovačkog društva Orljava u Požegi ova obveza je utvrđena u visini od 40% od stvarne dobiti trgovačkog društva u tekućoj godini. Zbog poteškoća u poslovanju i ostvarenom gubitku trgovačka društva nisu u mogućnosti ispunjavati obvezu sufinanciranja zatvorskog sustava, a također nisu u mogućnosti zapošljavati zatvorenike. Temeljni propis koji uređuje pitanja ustrojavanja trgovačkih društava sastav i nadležnosti Uprave nadzornog odbora i skupštine, prava i obaveze njihovih članova je Zakon o trgovačkim društvima. Ustrojavanje trgovačkih društava "Lipovica" d.o.o. u Popovači i "Orljava" d.o.o. u Požegi izvan nadležnosti je Ministarstva pravosuđa omogućit će njihovo učinkovitije poslovanje posebno restrukturiranje radi prevladavanja poteškoća poslovanja koja rezultiraju gubicima, te provedba javnog natječaja radi odabira članova nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava koji će biti visoke stručne u u području menagmenta i gospodarstva odgovorne za izradu i provođenje plana restrukturiranja i poslovanja društva. I s obzirom na već date amandmane koji vjerujemo da će poboljšati i sam prijedlog ovog Zakona klub Hrvatske seljačke stranke podržava prijedlog ovog Zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi se prijavio uvaženi kolega Ivo Grbić. Izvolite kolega Grbić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora konačnim prijedlogom zakona koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u hitnu saborsku proceduru. Ovim prijedlogom se trgovačka društva "Lipovica" d.o.o. i "Orljava" d.o.o. ustrojavaju izvan Ministarstva pravosuđa, odnosno stavljaju se pod ingerencije Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva što je poželjno i normalno s obzirom na činjenicu da su i druga trgovačka društva u pretežitom ili isključivom vlasništvu Republike Hrvatske također u ingerenciji Ministarstva gospodarstva. S obzirom na predloženu ingerenciju Ministarstva gospodarstva valja podržati i novi prijedlog izbora članova uprave i nadzornog odbora imenovanih trgovačkih društava, a sve u cilju da se u nadzorni odbor izaberu osobe koje će stručno voditi poslovanje društva i na najbolji način pridonijeti rješavanju poteškoća u kojima ta društva posluju, te pomoći financijskoj konsolidaciji društava. Uvažavajući objašnjenje predlagatelja sadržano u ocjeni stanja i pitanjima koja se ovim zakonom uređuju u dijelu koji se odnosi na poteškoće društva u svom poslovanju što se prvenstveno odnosi na nemogućnost ispunjavanja obveze sufinanciranja zatvorskog sustava potrebno je još jednom preispitati članak 174. u dijelu prijedloga koji se odnosi na brisanje stavka 3. i 4. Naime, iz same ocjene stanja proizlazi da su trgovačka društva "Lipovica" i "Orljava" d.o.o. i nastala od dijela gospodarskih jedinica kaznionice u Lipovici i od kaznionice u Požegi, …/Ne razumije se./… bi valjalo još jednom razmotriti mogućnost zapošljavanja zatvorenika. Evo prije izlaganja predstavnika predlagatelja, čuli smo da je u tom smislu prihvaćen amandman zastupnice gospođe Lovrin. Na temelju iznijetoga želim istaknuti da ću podržati Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajnici. Evo s obzirom da sam osobno radio 8 godina u Upravi Upravi za izvršenje kazne zatvora, bilo mi je zanimljivo slušati ove rasprave naših prethodnika, i moram upravo tako reagirati, odnosno početi ovu moju raspravu sa nekoliko činjenica. Moram reći ovdje da kaznionica u Lipovici i kaznionica u Požegi nisu bile jedine kaznionice u Republici Hrvatskoj koja ima gospodarska jedinica. Bila je zanimljiva odluka Vlade iz 2002. godine zašto su upravo ove dvije gospodarske jedinice na neki način izdvojene iz zatvorskog sustava, dok ove ostale nisu. Pa razlog je bio vrlo jednostavan, a svodi se na to da su i Lipovica, gdje je tvornica radijatora, a isto tako i …/Ne razumije se./… najpoznatija tvornica košulja, jednostavno u takvom sustavu više nisu mogli funkcionirati, da bi ostali hrvatski brend što su i danas. Iz tog razloga je napravljen upravo jedan hibrid između trgovačkog društva i gospodarske jedinice kaznionice, dakle formirani su kao trgovačko društvo, međutim ne do kraja jer im je uprava bila vezana upravo sa djelatnicima Ministarstva pravosuđa koji znate i sami nisu i biznismeni i ne razmišljaju onako kao što bi trebali razmišljati direktori trgovačkih društava koji su na tržišnom natjecanju. Ideja izdvajanja te dvije kaznionice je bilo ustvari, bile su dvije ideje. Jedna je bila da se puni dodatno državni proračun profitom tih gospodarskih subjekata, a druga ideja je ustvari da se omogući zatvorenicima rad u smislu Zakona o izvršenju kazne zatvora. Ja ovdje moram napomenuti, s obzirom da su neki govorili da se na ovaj način onemogućuje rad zatvorenicima, da to jednostavno nije točno, i dan danas u Zakonu o izvršenju kazne zatvora koji je drastično …/Ne razumije se./…, odnosno ovaj zakon je donesen upravo u vrijeme koalicijske Vlade i početkom 2001. ili 2002. godine, je rad utvrđen kao pogodnost. I dan danas rad u tom zakonu je pogodnost i u hrvatskom zatvoru i u kaznionici, oni koji izvršavaju kazne zatvora ne moraju raditi, dakle rad je dobrovoljan. S obzirom da sam bio 5 godina ravnatelj jedne kaznionice, imali smo isto tako gospodarsku jedinicu i suočavali smo se sa problemom kakvim se danas suočavaju upravo ove dvije, dva poduzeća Orljava i Lipovica, to je da je jednostavno nemoguće računati na zatvoreničku radnu snagu u prilikom bilo kakvog ugovaranja posla, jer oni imaju svoja zakonska prava, a zakonska prava njihova znači prije svega da može danas reći ja hoću raditi, sutra neću raditi, drugo je njihovo zakonsko pravo je, su premještaji, dakle jednom je ovdje, drugi puta je tamo, kako se bliži kraj izvršavanja kazne zatvora tako i oni idu u blaže uvjete, dakle idu iz kaznionica zatvorenog u poluotvorene, da bi na kraju završili u otvorenom i na taj način se …/Ne razumije se./… njihov put prema slobodi. Dakle niti jedan, niti drugi uvjet zbog čega su ova dva poduzeća tada formirana 2002. godine, a to je uplata u proračun i zapošljavanje zatvorenika nije ostvaren. Evo ja sam jučer razgovarao sa mjerodavnom osobom upravo iz ovog jednog trgovačkog društva o kojima danas ovdje razgovaramo i pitao sam a zašto nemate ni jednoga zatvorenika kao što je ovdje u obrazloženju navedeno. nismo mogli na njih računati, ali isto tako kao poduzeće imali smo dodatne teškoće oko dobivanja kredita, oko načina poslovanja, jer jednostavno smo mi bili državno poduzeće u sastavu ministarstva i nismo mogli funkcionirati kao ostala trgovačka društva koja su na tržištu mogla brže reagirati. Ja smatram da se na ovaj način, donošenjem ovih izmjena i dopuna zakona nikako ne uskraćuje pravo zatvorenika na rad, pravo na njihovu rehabilitaciju, ali jednostavno smatram da ovim iskorakom, da ova dva trgovačka društva prelaskom pod Ministarstvo gospodarstva jednostavno je ovo korak da se ovi brendovi Orljava i Lipovica i dalje zadrže, da oni budu u ravnopravnoj utakmici sa ostalim svojim konkurentima, i jednostavno smatram da je ovo dobar iskorak u smislu čuvanja ovih poduzeća. Zbog toga svega podržat ću donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo i gospodine državni tajnici. Ja ću naravno podržati izmjene i dopune Zakona o izvršenju kazne zatvora, jer smatram da je to na tragu programa, Vladinog Vladinog programa gospodarskog oporavka, ali jednako tako da je to i u skladu sa općim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, i da ova odredba o načinu izbora članova članova nadzornog odbora je riješena na način kao i u drugim zakonima koji se dotiču ove problematike, dakle da se članovi nadzornih odbora biraju temeljem javnog natječaja, da ih Vlada bira i imenuje. Nije dobro i trebalo bi razmisliti o izričajima koje smo ovdje čuli u ime kluba SDP-a, i kluba HNS-a da iz kaprica, namjerno ili kako god to neće glasati za ovaj zakon, premda je on doduše dobar, ali neće baš namjerno i baš zato, ne znam zašto, dakle to jednostavno nije ozbiljan nastup. Ne zaboravimo ovdje da je u vrijeme koalicijske Vlade SDP-a, HNS-a donijet Zakon o izvršavanju kazne zatvora koji je odredio da će se u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu toga zakona, od radionica, od zatvorskih radionica, da pojednostavim, ili gospodarskih jedinica unutar kaznionica, osnovati trgovačka društva s ograničenom odgovornošću, u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske, i aktom o osnivanju će se utvrditi prava i obveze koje će sa gospodarske jedinice prijeći na trgovačko društvo, način kako će u tim nadzornim odborima i upravi biti predstavnici kaznionice, i da će se aktom o osnivanju urediti i zapošljavanje zatvorenika. Što se dogodilo? Dakle sukladno tom zakonu su osnovana trgovačka društva, aktom o osnivanju je propisano da će oni 5% ukupnoga, osiguravati za djelatnost kaznionice, međutim ono što smo evo već i čuli jednostavno ta trgovačka društva nisu mogla ispunjavati tu obvezu. Naravno da bi bilo neprimjereno da država sama svoje poduzeće tjera u stečaj zato što ne može ispuniti prema njoj obvezu uplate za poboljšanje rada kaznionica. Dakle, te izjave o osnivanju su mijenjane onda 2007. i 2008. godine na način da se ta obveza ne utvrđuje u odnosu na ukupan prihod pa da se onda zapravo to generira i gubitke već se ona utvrdila u iznosu od 40% od stvarne dobiti. Međutim, budući da su ta društva zapala u teškoće i ne sada nego su stalno tako poslovala, dakle bez obzira što su ti proizvodi na tržištu bili prepoznati kao dobri radijatori iz Lipovice i košulje Orljavine one nisu ostvarivale takve rezultate da bi mogle ispunjavati ovu svoju obvezu. Danas te tvornice imaju i same viška radnika,a što se tiče zapošljavanja zatvorenika hoću reći da su se ova trgovačka društva razvila zapravo takvu tehnologiju da zapravo više u kaznionicama nisu mogli ni naći odgovarajućeg kvalificiranoga kadra. I kroz cijelo vrijeme ovo od te 2002. 2002. godine dakle nije točno da su unutra radili zatvorenici. Unutra je radio jedan manji broj zatvorenika, uglavnom su to bili ljudi koji su obzirom na potrebne kvalifikacije angažirani sa tržišta rada. Stoga, mislim da ovim zakonom samo se uređuje pitanje upravljanja, dakle izbora nadzornoga odbora, kao što sam rekla sukladno drugim zakonima. I to treba i valja podržati. A što se tiče rada o tom će vjerojatno i državna tajnica podrobnije obrazložiti, je ovoga zakona određeno da svaki zatvorenik ima pravo na rad, može raditi i unutar gospodarskih jedinica kaznionica, ali i izvan kaznionica. izvan kaznionica. Dakle, ovom izmjenom se ni na koji način ne priječi radna okupacija i ne onemogućava radna okupacija zatvorenika. Naravno, kao jedna od najboljih terapija i u izvršavanju kazne zakona, ali i kao priprema za buduću resocijalizaciju. Stoga, ja moram napomenuti da i amandman koji sam ja podnijela,a to je da se u ovim izmjenama zakona ne briše odredba postojećih zakona koja kaže "Trgovačko društvo iz stavka 1. ovog članka u skladu s aktom o osnivanju zapošljavat će i zatvorenike." Sam ovaj amandman ne znači to da ćemo mi njima omogućiti zapošljavanje zatvorenika jer bi to mogli već i po članku 81. zakona. Moja intencija amandmana je bila da on ostane u tekstu zakona obzirom na uopće na pozicioniranje ovoga članka unutar Zakona o izvršenju kazne zatvora jer on i ne bi trebao biti kao cijeli članak, ali zbog toga što mora biti povijesno zašto su ta i kako društva uopće nastala onda ostaje stavak 1. pa kada mora ostati već taj članak onda je dobro da ostane i ovaj 4. koji radi neku poveznicu uopće tih društava sa kaznionicom i zapošljavanjem zatvorenika. Evo, prema tome i dan danas unutar kaznionica postoje postoje gospodarske jedinice, postoji mogućnost radne okupacije za zatvorenike, ona se ne onemogućava osim onima koji su bolesni ili izričito odbijaju raditi. A sad je pitanje procjene da li je uopće ovaj potez da se neke radionice iz zatvora da se ide u osnivanje trgovačkog društva, jesu li bile potrebne, jesu li bile uspješne s aspekta prihoda kaznionica i zapošljavanja zatvorenika pokazalo se očito da da nisu. I stoga mislim da treba podržati ovaj zakon da bi se barem ova upravljačka struktura izabrala sukladno svim drugim zakonima. Hvala. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja završno? Da. Uvažena Tatjana Vučetić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo iako su kolege zastupnici već neke stvari i rekli, ali naprosto neke stvari zavrjeđuju da budu ponovljene i da se možda malo jasnije i preciznije naglase. Nema govora o tome da zatvorenici nemaju pravo raditi ili da im se to pravo iz bilo kojeg razloga uskraćuje. Zatvorenicima se to pravo uskraćuje, da tako kažem, samo onda kad oni to ne žele. Dakle, na izričit zahtjev i želju zatvorenika ili kada ih bolest u tome sprječava. U svakom drugom slučaju zatvorenik ima pravo na rad i ima pravo biti radno angažiran unutar zatvora, odnosno kaznionice. Zato me malo iznenadila reakcija vezano za ovu jednu tehničku izmjenu zakona jer ovo je ništa drugo nego tehnička izmjena zakona koja omogućava da napokon i nadzorni odbor u tim tijelima, odnosno u tim poduzećima, odnosno društvima bude izabran na temelju javnog natječaja. To je jedina intencija izmjene ove odredbe. Žao mi je što kolege iz HNS-a nema, nikakva namjera nije predlagatelja bila vrijeđati ničiju zdravu pamet, a najmanje cijenjenih zastupnika ovog Doma. Jednostavno je predlagatelj smatrao da je odredba članka 81. dovoljna da bude jasno da zatvorenici i nadalje imaju pravo raditi i u ustanovama, odnosno radionicama unutar kaznionica, ali isto tako i u drugim poduzećima izvan. Međutim, u raspravama na odborima uvidjeli smo da to nije možda dovoljno precizno naglašeno, odnosno da nije možda dovoljno jasno i onda smo iz tog razloga prihvatili amandman cijenjene zastupnice Ane Lovrin i time smatram da smo apsolutno pojasnili namjeru predlagatelja. Evo, mislim da je ovo obrazloženje bilo nužno da se izbjegnu špekulacije oko toga što se željelo postići ovim izmjenama. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Evo i vaš ispravak, ispravljam 2 netočna navoda. Zatvorenici imaju pravo na rad, ali ga ne mogu, državna tajnice, nažalost ostvariti. I to je nepobitna činjenica koju ne negiraju niti članovi tretmana. Dakle, ima zatvorenika koji bi željeli raditi, a njihovoj želji i pravu se ne može udovoljiti jer nema radnih mjesta. Zbog toga ovo brisanje ovog stavka kojim se omogućavalo dosada obveza ne samo zatvorenicima da rade nego i obveza tih trgovačkih društava da zapošljavaju zatvorenike ukida se. I to nije tehničke naravi nego suštinske, to su izmjene suštinske naravi gdje nema više obveze ni za Orljavu ni za Lipovicu za ta trgovačka društva da zapošljavaju zatvorenike. Dakle umjesto da se stvara mogućnost još veće obveze, to je jedna stvar i druga stvar država nema novaca nema novaca za penalni sustav, obećavate već godinama da ćete graditi nove zatvore a sada onemogućavate dakle i ta trgovačka društva odnosno ukidate im obvezu da pomažu zatvorskom sustavu. zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.